Sada prelazimo na raspravu o: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E . br. 334 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona primili ste poštom. u skladu s člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za lokalnu, područnu samoupravu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Naravno da se donošenjem ovog zakona postiže puna harmonizacija s pravnom stečevinom EU za područje cestovne infrastrukture i to kroz preuzimanje 7 direktiva. Prije svega to su Direktive o pristojbama za korištenje infrastrukture za teška teretna vozila, zatim dvije Direktive o sigurnosnim zahtjevima za ceste i za tunele za TEN ili transeuropskoj mreži, Direktiva o elektroničkoj napravi ili ENC u RH i Interoperabilnost i inteligentni prometni sustavi koje je reći ću i neka nova stara platforma EU. Isto tako usklađujemo zakon sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o prekršajima i Zakonom o JPP-u. Konkretno i ono što je novitet u zakonu dakle definiraju se po prvi puta naknade za korištenje javnih cesta što znači cestarine i što znači pojedini cestovni objekti dakle most, tunel, vijadukt kako na autocestama tako i na državnim cestama i uvodi se jedan model cestarine koja obuhvaća infrastrukturnu pristojbu, a infrastrukturna pristojba se naplaćuje ne samo za troškove održavanja i upravljanja već i za troškove izgradnje, a uvodi se i pristojba koja mora biti kasnije definirana na računu koje će primiti krajnji korisnik, a to je tzv. pristojba za vanjske troškove, a to su troškovi onečišćenja zraka i buke. Dakle u budućnosti kod izdavanja računa na autocesti ta pristojba će morati biti strogo odvojena. Isto tako dakle popust može biti maksimalno do 13% dakle ako se uračuna trošak infrastrukturne pristojbe koja uključuje izgradnju, kasnije se diskontuira i troškove da tako kažemo održavanja i ako to iznosi 100, dakle trošak na tom objektu ili autocesti ušteda može biti isključivo 13% dakle to je maksimalan popust koji se može dati korisniku infrastrukture. No međutim stalni korisnici opet kroz EU direktivu koja se ovdje regulira i kroz uvođenje elektronske naplate, dakle ove u Hrvatskoj popularne da kažemo ENC, a u budućnosti i interoperabilnost što znači da će morat biti primjenjiva u svim zemljama Europske komisije u roku od 5 godina. Stimulira se elektronski sustav naplate što znači da operater u Hrvatskoj, nazovimo ih koncesionari dakle bila to Bina-Istra, bio AZN, bilo to HAC kao definitivno koncesionar može dodatnom komercijalnom politikom dakle stimulirati stalne korisnike, ali isključivo kroz sustav elektronske naplate. Nadalje, koje su još novine u zakonu, to su pitanja sigurnosti, posebno sigurnosni zahtjevi dakle za tunele u prometu, gdje se definira novo upravno tijelo za sigurnost tunela. Što znači da zakon traži ustrojavanje tri odvojene razine upravljanja sigurnosti u tunelima koje su ponovo kažem na osnovnoj mreži. Dakle, to je upravno tijelo, to je upravitelj tunela i službenik za sigurnost. Što znači da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture mora ustrojiti upravno tijelo, dakle koje će nadgledati pitanje sigurnosti, dakle pitanje više sigurnosti osobito tunela je jedno od najvažnijih pitanja reći ću politika. Inteligentni transportni sustavi u cestovnom prometu, znači stimulira se uporaba inteligentnih transportnih sustava, dakle cijela jedna rasprava u Europskoj komisiji koja sada traje, vjerojatno i kada će zaživjeti umjesto ovog GPS-a koje sada imamo sustav galileo i kada se vjerojatno u budućnosti čipiraju automobili da tako kažemo ide na to da će korisnik, dakle infrastrukture one koje više koristite zapravo više i plaćate. Dakle, korisnik plaća, uvaža se model. I po prvi puta, dakle u ovom zakonu ravnomjerno pozicioniramo biciklistički promet u cjeloviti prometni sustav. Što znači da će se kroz podzakonske akte i pravilnike, dakle funkcionalno organizacijski propisati obveze upravitelja cesta dakle prema reći ću razvoju i integracije biciklističkog sustava u prometni sustav. Zaključno. Koncesionari će imati pet godina rok da uvedu sustav interoperabilnosti kod elektronskih sustava naplate, također postoji definiranje definiranje same infrastrukturne pristojbe i ostalih pristojbi, ali što se tiče državnog proračuna novi Zakon o cestama ne zahtjeva izdavanje posebnih sredstava na teret državnog proračuna. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Stjepana Milinkovića. Izvolite poštovani zastupniće. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa gospodine ministre govorili ste o troškovima održavanja. Ja sam razumio naravno da su troškovi održavanja i na velikim autocestama i na tunelima, ali zasigurno i na županijskim cestama. Pa u tom smislu mislim da je trenutak ovdje reći da ovo smanjenje, ovih sredstava sa 240 na 120 milijuna kuna uistinu će izazvati ozbiljne poremećaje održavanja županijskih cesta. U tom smislu želim reći da u mojoj županiji Koprivničko-križevačkoj prošle godine već su, dobili smo najmanji iznos. I sada u ovim okolnostima ako dobijemo još manje zasigurno će prometovanje biti otežano i uistinu će biti sigurnost onih koji u tom prometu sudjeluju biti će zasigurno otežano i to vam želim skrenuti pozornost na to. Hvala lijepa. Da li žele izvjestitelji odbora, radnih tijela Hrvatskoga sabora uzeti učešće u ovom, prije rasprave sa svojim izvješćima? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo sa Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Socijal-demokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Franko

Javne ceste i njihov pravni status, način korištenja, razvrstavanje, planiranje, građenje, održavanje, upravljanje javnim cestama, mjere za zaštitu javnih cesta prometa na njima, koncesije, financiranje i nadzor javnih cesta uređeni su Zakonom o cestama kao i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona. Vlada je na sjednici prihvatila Nacrt prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o cestama sa Nacrtom konačnog prijedloga Zakona radi preuzimanja direktiva EU Parlamenta i Vijeća. Međutim, uz preuzimanje pravne stečevine Europske unije, Zakon o cestama bilo je nužno uskladiti sa novim Zakonom o koncesijama, Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i Kaznenim zakonom. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom jesu naknada za korištenje javnih cesta, autocesta i pojedinih cestovnih objekata, most, tunel, vijadukt, slično na državnim cestama. Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta koja se naplaćuje za motorna i priključna vozila, korisnička naknada, elektronički sustav i za naplatu cestarine, tehnički zahtjevi, posebni uvjeti za europsku elektroničku naplatu cestarine ENC-om i interoperabilnost, sigurnosni zahtjevi za tunele u prometu po ranije važećim propisima, upravno tijelo za sigurnost tunela, ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, revizija sigurnosti TEM ceste, kontrola sigurnosti i vođenja evidencije o prometnim nezgodama, inteligentni transportni sustavi u cestovnom prometu. Po redom po prvi put se u Zakon uvode pojmovi "biciklistička traka" i "biciklistička staza" u članku 2. te se oglašuje ministar u Članku 15. da uz suglasnost ministra za graditeljstvo donese tehničke provedbene propise kojima kojima se uređuje projektiranje građenja, rekonstrukcije, održavanja biciklističkih staza i biciklističkih traka uključujući i način prometovanja i njihova označavanja prometnom signalizacijom. U članku 5. propisuje se da se za korištenje javnih cesta vozilima registriranim u Republici Hrvatskoj naplaćuje godišnja naknada a vozilima bez obzira na državu u kojoj su registrirana može se pod uvjetima propisanim Zakonom o cestama naplaćivati cestarina odnosno korisnička naknada. Naknade za korištenje javnih cesta ne smiju diskriminirati korisnike javnih cesta. Uvođenje naknada ne smije diskriminirat međunarodni promet javnim cestama, niti prijevoznicima u cestovnom prometu poremetiti slobodu tržišnoga natjecanja. Za korištenje iste dionice autoceste ne može za bilo koju skupinu vozila istodobno naplaćivat cestarina i korisnička naknada. Člankom 6. propisano je da je cestarina naknada za korištenje autoceste ili pojedinog cestovnog objekta: most, tunel, viadukt i slično, na državnoj cesti koja se plaća u iznosu određenom na temelju udaljenosti koju je vozilo prešlo i na temelju skupina vozila. Cestarina obuhvaća infrastrukturnu pristojbu, kao i pristojbu za vanjske troškove. Ministru pomorstva, prometa i infrastrukture daje se ovlast za donošenje provedbenih propisa kojima će urediti skupine vozila u koje se raspoređuju vozila u svrhu naplate cestarine, ali i niz drugih provedbenih propisa. Rok za donošenje tih propisa je 1. listopada 2013. godine. Također se propisuju uvjeti pod kojima Hrvatske autoceste i koncesionar mogu davat popuste ili sniženja cestarine koje se odnosi na infrastrukturnu pristojbu. Daje se ovlast Vladi Republike Hrvatske da može odobriti stimulativne metode plaćanja za elektroničku naplatu cestarina. Člankom 7. se određuje prema kojim parametrima se određuje visina godišnje naknade te se propisuju te se propisuju umanjenja godišnje naknade. Propisuje se da se korisnička naknada može uvesti za korištenje javne ceste ili pojedine dionice javne ceste za motorna i priključna vozila namijenjena isključivo za prijevoz tereta čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Odluku o uvođenju, visini i namjeni korisničke naknade donosi Vlada. Visina korisničke naknade utvrđuje se razmjerno trajanju korištenja javne ceste, a maksimalni iznosi korisničke naknade za sve kategorije vozila određeni su u prilogu 2 Direktive 1999/62/EZ. U člancima od 8. do 13. se preuzimaju odredbe direktive 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarina u zajednici. Elektronički sustavi za naplatu cestarine koje uvode Hrvatske autoceste i koncesionari moraju bit međusobno interoperabilni. Hrvatske autoceste i koncesionari mogu s pružateljima drugih usluga ugovoriti da se oprema u vozilu korisnika elektroničke naplate cestarine može koristit za druge namjene, pod uvjetom da to ne predstavlja dodatno opterećenje za korisnika usluge i ne diskriminira korisnike usluga elektroničke naplate cestarine. Interoperabilnost predstavlja sposobnost sustava i pridruženih poslovnih procesa da nesmetano razmjenjuju podatke i međusobno dijele informacije i znanje. Na temelju članka 9. Vlada treba utvrditi mjere za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine koji uključuju i stimulativne modele plaćanja cestarine kako elektronička naplata cestarine dosegla barem 50% ukupne naplate cestarine. Člankom 10. se nadalje propisuje da su Hrvatske autoceste i koncesionar najkasnije u roku od 5 godina od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji dužni osigurat uvjete za sklapanje ugovora sa ovlaštenim pružateljem usluge ENC u Ugovorom se uz ostalo određuje način obrade transakcija na naplatnim …, financijski obračun, postupci za pregled podataka o transakcijama, posebno u slučaju zakazivanja ili kvara opreme, kontrolni sustavi, mogućnost prisilne izvršivosti, kao i osiguranje plaćanja. Članci 11., 12., 13. sadrže odredbe o tehničkim zahtjevima i posebnim uvjetima te elementima interoperabilnosti koje moraju ispunjavat pružatelji usluge ENC sa sjedištem na teritoriju RH, a potvrdu o ispunjavanju tehničkih zahtjeva i elemenata interoperabilnosti izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo. U članku 14. propisuje se zaštita osobnih podataka korisnika javnih cesta sukladno zahtjevima Direktive 2004/52/EZ i Direktive 2010/40/EZ. Osobni podaci korisnika javne ceste za potrebe inteligentnih transportnih sustava na javnoj cesti, elektronička naplata cestarine i ENC, sustavi za upravljanje prometom i drugi moraju se prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima o zaštiti podataka i sigurnosti u elektroničkim komunikacijama. U svrhu dodatne zaštite privatnosti uvijek kad je to tehnički izvodivo, inteligentni transportni sustavi trebaju koristit depersonalizirane podatke. U člancima od 19. do 25. dalje preuzimaju se odredbe Direktive 2004/54/EZ Europski parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o najnižim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži odnosno u u TEM cestama. Člankom 19. propisuje se da se minimalni sigurnosni uvjeti za tunele primjenjuju na tunele dulje od 500 metara na onim javnim cestama koje će biti dio transeuropske mreže cesta na temelju odluka Europskog parlamenta i vijeća o smjernicama za razvoj transeuropske prometne mreže. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove i ministrom nadležnim za graditeljstvo donosi propise o minimalnim sigurnosnim zahtjevima i postupcima za tunele, za faze planiranja, projektiranja, građenja i korištenja, kao i kompletne upotrebe istih. Članak 20. sadrži odredbe o prilagodbi tunela koji su u prometu po ranijim propisima i odredbama Zakona o cestama i Direktiva 2004/54/ EZ. U članku 21. propisuje se ustrojavanje upravnog tijela u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i njegovoj obvezi …. U članku 22. nadalje propisuje se obveza i odgovornost upravitelja tunela. Upravitelj tunela su Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste i koncesionar, odnosno pravna osoba koju upravno tijelo imenuje upraviteljem tunela za projektiranje i građenje, odnosno za korištenje i održavanje tunela. U člancima 26. do 33. preuzimaju se odredbe Direktive 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture. U odnosu na važeće odredbe Zakona o cestama uvodi se ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu kao obvezna i usporedna analiza utjecaja nove javne ceste, odnosno rekonstrukcije postojeće javne ceste koja utječe na promet i razinu sigurnosti cestovne mreže. Odredbama članka 29. i 30. propisuje se provođenje revizije projektne i druge dokumentacije u okviru procijenjene sigurnosti na TEM cestama, ceste je nezavisna, detaljna, sustavna i tehnička provjera sigurnosti koja se odnosi na projektirane karakteristike projekta javne ceste i koja obuhvaća sve faze od planiranja do puštanja javne ceste u promet. Reviziju jasno provodi revizor cestovne sigurnosti, a revizora cestovne sigurnosti on mora imati ovlaštenje koje se izdaje osobi koja ima odgovarajuće iskustvo ili kvalifikaciju u projektiranju sredstva u području cestovne sigurnosti, te u provođenju analiza prometnih nezgoda, prošla je program osposobljavanja za revizora cestovne sigurnosti. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture ovlašćuje se propisat radno iskustvo i stručnu spremu za revizora cestovne sigurnosti, način na koji se to dokazuje kod izdavanja ovlaštenja, program osposobljavanja za revizora cestovne sigurnosti, provjeru osposobljenosti, programe dodatnog osposobljavanja, sadržaj i način vođenja očevidnika, načini i opseg obavljanja poslova revizije cestovne sigurnosti, te način izračuna naknade za obavljane poslove revizije cestovne sigurnosti. Sigurnosna ocjena dionica TEM cesta s velikim brojem prometnih nezgoda, te kontrola sigurnosti i vođenje evidencije o prometnim nezgodama uređuju se u članku 32. Zatim u članku 34. se preuzimaju odredbe i direktive 2010./40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. u okviru za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze sa ostalim vrstama prijevoza. Za usluge ITS-a primjenjuju se tehnički i funkcionalni organizacijski zahtjevi i specifikacije i norme koje donosi Europska komisija kako bi se osigurala usklađenost i interoperabilnost ITS-a na području Europske unije. Također se određuju četiri prioritetna područja za koje se ITS prvenstveno treba razvijati, te prioritetne aktivnosti unutar tih prioritetnih područja. Vlada Republike Hrvatske se obvezuje na donošenje Nacionalnog programa za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu na prioritetnim područjima za razdoblje od 5 godina kojim se planiraju aktivnosti i projekti te određuju mjere za provedbu programa. Članak 35. do 40. predstavlja praktički usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o koncesijama pri čemu se pretežito radi o izmjenama formalne naravi i u konačnici obzirom da se u prvom redu radi o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU te s obzirom da se prihvaćanjem i implementiranjem tih odredbi u Zakonu o cestama poboljšava i sigurnost prometa, te omogućava lakše i efikasnije upravljanje prometom klub SDP-a će podržati prijedlog izmjena i dopuna Zakona o cestama. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ja ću puno kraće od kolege koji je govorio u ime kluba SDP-a. U svakom slučaju podržavamo ovaj Zakon o cestama s tim da vidi se iz prijava, to ne znači ovaj puta neaktivno saborskih zastupnika. Stvarno ovaj zakon je dobro napisan. On je usklađivanje sa europskim zakonima, sa svim uredbama, sve ono što nas čeka pri ulasku u EU 1.7. ovaj zakon regulira i nema razloga o tome raspravljati. Moglo bi se reći da je ovaj zakon zapravo tehničke naravi i da sve što u njemu piše vrlo teško je diskutirati pošto je mnogo toga i zadanoga. Međutim, dvije stvari koje su ovdje upozorene, koje su kolege upozorile, a govori o tome i ministar Hajdaš Dončić, a to je razvoj biciklističkog prometa što će sad govorim sasvim sigurno trebalo biti predmetom i bit će vjerojatno rasprave ovdje u Saboru. Jedna problematika kojoj treba posvetiti iznimnu pozornost iz više razloga pa je neću elaborirati. Jedino što je kolega iz HDZ-a upozorio, a što se izravno ne tiče ovoga zakona, a pitanje je cesta to je sigurnost cesta, a sigurnost cesta o kojima ovaj zakon govori. Ovisi o održavanju cesta. Ako se iz godine u godinu smanjuje novac kojim se ceste trebaju održavati sasvim sigurno da će sigurnost biti puno manja. Sve ovo ostalo što regulira zakon rekao sam prihvatljivo vrlo interesantno jedna napomena koju je ministar rekao a to je odredba tko više koristi infrastrukturu taj će više plaćati. Sasvim sigurno hajmo reći jedno demokratičnije opredjeljenje znači ekonomskije opredjeljenje onaj tko koristi mora plaćati više i vrlo je zanimljivo da će se na cestama na kojima se naplaćuje cestarina to je negdje 1250 km autocesta i još k tome pridodamo most kopno-Krk da će biti i europska usluga elektroničke naplate cestarine. Znači, stimulira se elektronički sustav naplate cestarine. Zanima me kakva će rješenja i kad će se početi ta rješenja primjenjivati. Toliko u ime kluba Hrvatskih laburista. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova zastupnika za raspravu po ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je poštovani zastupnik Mladen Novak, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Vukšić je prije mene spominjao neke detalje oko naplate. ja moram priznati da imam jednu malu nedoumicu, a odnosi se na članak 9. točku 11. u kojoj se definira ovlasti ministra koje se odnose na visinu cestarina. Nejasno mi je na koji to način ministar može utjecati na cestarine koje su na cestama koje su pod koncesijom i mislim da je tu malo ostavljeno previše praznog prostora pa ispada da ministar može svojom odlukom, znam da ne može, ali ispada iz ovog teksta. Mislim da nije dovoljno dobro, precizno sročen, pa ispada da može staviti van snage jedan dio ugovora o koncesiji. Kolega Vukšić je prije mene spominjao ukupnu kilometražu, 1251 km autocesta i most kopno-Krk. taj most kopno-Krk je između ostalog predmet jednog dopisa koji su dobili svi članovi Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu pa između ostalog u njemu stoji da je dug 23 milijuna 786 tisuća i 246 kuna i to fakturiran. Mislim da kad već pričamo o Zakonu o cestama i koji spominje i taj most i normalno veže se i na Zakon o otocima jer su jedan s drugim pa neću reći u suprotnosti ali oba se tiču ove problematike, bilo bi dobro znati što ministarstvo misli poduzeti po pitanju ovog dopisa ovog duga koji je sastavni dio ovog zakona. S obzirom da je na odboru bio vaš zamjenik, pretpostavljam da ste dobili informaciju povratnu, a i to je tema iz ovog zakona, druga cijev tunela Učka. S obzirom da se u potpunosti ovaj zakon veže na sve te infrastrukturne objekte odnosi se i na to, mislim da bi bilo dobro imati informaciju i kad će to pa na kraju krajeva i ono pitanje koje se provlači kroz par sjednica odbora kakve koncesijske ugovore je potpisala RH? Ja znam da ne možemo sve znati, dio toga vjerojatno ide u sferu nekih poslovnih tajni ali mislim da je koncesijskim ugovorom propisano i kad se stječu uvjeti za otvaranje, odnosno za radove na drugoj cijevi. Pa piše između ostalog vjerojatno i do kad su ti koncesijski ugovori, pod kojim uvjetima. Neki detalji koje bi hrvatska javnost ipak morala znati. Eto, to je par pitanja koje je upućeno vama, koja se odnose sva na problematiku se odnose sva na problematiku ovog zakona mada nisu baš svi sastavni dio ovog teksta ali mislim da ima dovoljno razloga da čujemo i vas. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nisam se posebno mislio javljati, ali vidim da ovaj zakon baš ne izaziva neki interes zastupnika pa da onda ipak malo o njemu progovorimo u jednom drugom dijelu. Ne toliko o naplati o kojoj cijelo vrijeme govorimo jer samo pričamo o tome kako ćemo nešto naplatiti. U redu, možda bi bilo bolje da imamo jedan sustav kao što imaju neki susjedi pa da se ne mučimo puno s tim. Ali ja bih se više osvrnuo na ovaj članak koji je vezan za mjerila za raspoređivanje sredstava od goriva, vezano na financiranje županijskih uprava za ceste. Naime, u tom dijelu se govori o tome da će sredstva raspoređivati ministar. A pošto je ministar ovdje ja bih onda želio samo upozoriti na nekoliko stvari koje su se dogodile u prošloj godini kada je na jedan vrlo čudan način raspoređen onaj veliki iznos novaca od 400 i nešto milijuna kuna po nekim čudnim kriterijima i po čudnim mjerilima. Gdje su recimo neki ŽUC-evi koji imaju znatno manje kilometara i duplo manje dobivali više nego duplo više novaca, gdje su ustvari županijske uprave za ceste očito bile nominirane u tom prijedlogu raspodjele sredstava po stranačkim kaputima, po onima koji upravljaju kojim dijelom Hrvatske na lokalnoj razini, a ne po pravim kriterijima. Ja mislim da bi u ovom članku trebalo malo čvršće i jače definirati te kriterije, da se ne bi smjelo dopustiti ministru da to određuje jer se ministar pokazao kao osoba nedosljedna u raspodjeli tih sredstava i napravio je veliku štetu mnogim ŽUC-evima, između ostalog Županijskoj upravi za ceste Koprivničko-križevačke županije. Mislim da bi mi kod raspodjele ovakvih novaca trebali dobiti u principu ukupno u programu već raspoređen taj novac, da se točno vidi kako je novac raspoređen i da Sabor kod usvajanja programa Hrvatskih cesta u krajnjem slučaju već ima točan iznos i točne kriterije po kojima se to radi jer na ovaj način stvarno stvaramo jednu vrlo ružnu sliku, stvaramo jednu možemo reći priču, jednu maglu da jednostavno ministar dodjeljuje novac kako se sjeti, kako je njemu po volji kako bi on to želio, kako on misli da je najbolje bez ikakvih kriterija i mjerila. Prema tome, ako već ne možemo dobivati točan iznos novaca koji se dobiva onda bi bilo u redu da barem mi donesemo, da usvojimo te kriterije, ta pravila po kojima se to radi jer kod točnih pravila, kod jasnih pravila onda nema manipulacije, nema malverzacija kojih je dakle u prošloj godini bilo. A da ne govorim o održavanju cesta sada u ovo vrijeme kada dakle ono što je već bilo spomenuto ovdje u replici od kolege Milinkovića da ćemo u ovoj godini u principu imati onemogućeno održavanje cesta na lokalnoj razini pa da i ne govorim o tome da jedinice lokalne samouprave od naknada iz goriva u principu nemaju ništa, a da je najveći broj cesta u principu nerazvrstanih cesta po jedinicama lokalne samouprave koje moraju pronaći načina da to same održavaju. I da ne govorim o tome da imamo još uvijek županijskih lokalnih cesta koje su neasfaltirane gdje ljudi žive na kamenoj cesti gdje nema ni naznaka da će se moći to riješiti ove godine obzirom na predloženo smanjenje tih sredstava. Pa vidite koliko ima detalja koje bi trebalo riješiti u tom pravilniku, u tim kriterijima i mislim da bi trebalo biti kriteriji ako želimo ravnomjerni razvoj RH barem koliko toliko, ako nigdje drugdje a ono barem u prometnoj povezanosti. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljene su replike, idemo po redu. Prva replika i poštovan zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Hrg drago mi je da ste primijetili i da ste rekli ono uistinu što sam i ja pokušao u svojoj replici reći. Naime, glede raspodjele ovih sredstava naravno uz onu konstataciju da ovo smanjenje, prepolovljenje na neki način ovih 240 na 120 milijuna kuna. I svima je jasno da će biti nedostatno dakle za odražavanje i da će izazvati ogromne teškoće u prometovanju, naravno i u sigurnosti što je potrebito na svakoj kategoriji od tih cesta. Iako se dakle i ta sredstva od, 60 lipa ide od prodaje goriva pravilnik nije donesen, još nije donesen u onom dijelu u kojem ste vi govorili, gdje raspolaže ministar. I zato je potrebno ponoviti ovdje da pravilnik u raspodjeli sredstava mora biti tako napraviti da stvarno ujednači standard za održavanje županijskih i lokalnih cesta gdje treba gdje treba uvrstiti stanje cesta, promet itd. Dakle, u tom dijelu, a mi imamo uistinu u našoj županiji Koprivničko-križevačkoj neugodna iskustva iz prošle godine, evo gdje na ovoj tablici vidite gdje smo, gdje smo, tu smo predzadnji na toj, i uistinu mislim da na taj način se ne vodi briga o ravnomjernom razvoju Hrvatske. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Pa upravo se radi o ovoj tablici koju vidim da imate vi u ruci, ima je i ja naravno. I sad samo da spomenem, dakle u ovom dijelu onih redovitih sredstava za koje mi ne znamo koliko će točno od onih 120 milijuna predviđenih sada i za 120 smanjenih biti novaca za, po kriterijima. A koliko će ministar svojom odlukom moći to razdijeliti, taj se još omjer još ne zna, već vidimo da imamo problem. Ali samo za primjer recimo, jedan ŽUC prošle godine, 453 županijskih lokalnih cesta dobiva 28 milijuna kuna. Naš ŽUC, 868 kilometara županijskih lokalnih cesta dobiva 13,6 milijuna kuna. Znači ponavljam, imamo cesta, imamo sela i naselja na području Grada Križevaca gdje ja živim, imamo 5 sela koja nemaju asfalt do sebe. U 21. stoljeću županijske i lokalne ceste. Kako ćemo ih izgraditi ako se na ovaj način to radi? Hvala. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Hrg dalo bi se iz ovog vašeg izlaganja, iz ove čitanja tablice zaključiti da su vaše ceste u dobrom stanju, pa ne treba u lagati u njih jel. Međutim, nije tako. Ovo što ste vi govorili o kriterijima za dodjelu novca, o diskrecijskom pravu ministra da o tome odlučuje, zapravo dotakli ste suštinu svega, suštinu politike jer suština politike je preraspodjela bar tamo mi Laburisti mislimo, preraspodjela koja je u potpunosti danas raspodjela kriva. Pa se mi zalažemo za preraspodjelu bogatstva pa tako i preraspodjelu. Ovdje kad govorimo o svakom segmentu u društvu, u državi, pa tako i kada govorimo o o cestama. Jer suština društva i hrvatskoj, i europskog i svjetskog kao što rekoh je preraspodjela dobara, nova i ako tu uspostavimo pravične kriterije tada smo na dobrom tragu da napravimo dobro društvo i da pomognemo i ovom segmentu kad se tiče isto sigurnosti cesta, što se tiče i cesta u suštini u Hrvatskoj. Tako da se zalažemo ovo što ste vi rekli, da trebamo uspostaviti kriterije i govorili smo kriterije isto tako u dvije tri točke i danas i jučer. Znači nedostaju nam kriteriji. U svemu što donosimo, sve zakone koje donosimo, sve više se oslanjamo na to da će ili pojedinac ili partija znati odlučiti bez ikakvih kriterija. To vidimo da je pogrešno.

prikazanoj nevjerodostojnosti našeg ministra, jer gospodin ministar se često puta volio razbacivati brojkama pa je tako nedavno izjavio da je nastala milijarda štete na izgradnji podravskog Znači podaci govore nešto sasvim drugo. Kad tako paušalno se razbacujemo novcem možemo mislit kako paušalno možemo raspoređivati ta sredstva. Ono što ste i vi rekli i za što se naravno ja zalažem, ravnomjerni razvoj Hrvatske. Svaki građanin RH mora imati one minimalne uvjete, minimalni standard da bi mogao živjeti tamo gdje on je odabrao svoj živo ili gdje mora živjeti jer nema mogućnosti se preseliti u neki grad. Posebno su tu oštećena ruralna područja, ruralni prostori su posebno. A u ovoj godini je kontinentalna Hrvatska jako u problemu posebno na županijskim cestama, i lokalnim, i nerazvrstanim jer jednostavno je bila jaka zima, potrošeno je hrpe novaca na zimsku službu i još će biti naravno, sada treba potrošiti tri tri put više novaca na održavanje i popravke zbog te same zime. Mi u tom vremenu nemamo kriterija, ne raspravljamo o tome, ne razmišljamo o tome i omogućujemo ministru dakle da paušalno ili po volji, ili po nečijoj drugoj volji, ili po svojoj rasporedi novac onako kako da je to njegov novac, iz njegovog džepa. Ovo je novac hrvatskih građana, nas svih koji se vozimo, koji plaćamo gorivo. Prema tome, moramo znati kako ga raspoređujemo **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu, pojedinačnu raspravu. Na redu je poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, pa kao što su već i klubovi u svom uvodnom dijelu rekli radi se naime o usklađivanju Zakona o cestama sa, kako i u uvodu piše, 7. direktiva EU. Pa onda Pa onda jasno da samim time zakon u, ova izmjena zakona u velikom dijelu jest i tehnička izmjena. Ono što je na samom uvodnom dijelu zakona odnosno izmjene samoga zakona navedenog govori se o naknadi za korištenje javnih cesta pa evo velikim dijelom sam svoju raspravu i usmjerio a temeljenu na zahtjevu odnosno dopisu kojega su nam uputili iz javnih poduzeća autocesta Rijeka-Zagreb za potraživanja koje poduzeće autocesta Rijeka-Zagreb prema Vladi RH. ono što mene kao zastupnika pa i oporbenog zastupnika čudi što, koliko ja imam saznanja, dakle Vlada ne spori da postoji obveza prema autocesti Rijeka-Zagreb za nenaplaćivanje prostora prijelaza preko Krčkog mosta već da unutar Vlade među vladinim resorima postoji dvojba o tome je li ta obveza prema tom poduzeću obveza vašeg ministarstva, ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture ili Ministarstva regionalnog razvoja. Naime, temeljem Zakona o otocima je omogućeno otočanima koji žive na Krku, građanima grada Krka da ne plaćaju naknadu za prijelaz preko Krčkog mosta pa onda jasno da će tu razliku i tu subvenciju plaćati državni proračun. da se jedno javno poduzeće treba vraćati saborskim zastupnicima kako bi javnost bila upoznata s time da potražuju od državnog proračuna određeni iznos. Pa onda sam ovu svoju raspravu htio usmjeriti i prema jednom drugom projektu, jednom drugom cestovnom pravcu koji također ovih dana u žeži javnosti a to je prolaz kroz budući tunel koji se evo dovršava kroz Biokovo, tunel Sv. Ilija gdje ste i vi gospodine ministre najavili da će korisnici tog prometnog pravca trebati plaćati tunelarinu. Ja mislim s obzirom na činjenicu da smo Zakonom o otocima oslobodili plaćanja stanovnika i Krka prelaza preko mosta koji je jasno, koji je u funkciji prometnog povezivanja tog otoka da bi na isti način kroz drugi zakon trebali omogućiti da stanovnicima Imotske krajine kojima je taj projekt i taj cestovni pravac itekako važan za cjelokupni gospodarski razvoj za Biokovlja mogao biti tretiran i moglo bi se postupati prema tom cestovnom objektu na isti način kao što se i postupa i sa Krčkim mostom. Kad govorimo o sredstvima i o nedostatku sredstava koje imaju hrvatske ceste a to puno puta čujemo u saborskoj raspravi kako Hrvatske ceste nemaju dovoljno sredstava za gradnju ili pak kvalitetno održavanje državnih cesta u RH ja sam već u nekoliko navrata a to mogu i sada vama uputio pitanje ako je tome tako a znam da jasno zbog nedostatka prihoda državnom proračunu često puta resorno ministarstvo ne može odgovoriti svim onim projektima koje i zahtjevima koji dolaze iz jedince lokalne samouprave zbog čega su se onda Državne ceste kao javno poduzeće zadužile uz suglasnost Vlade prošle godine na iznos od 400 milijuna kuna kako bi ta sredstva plasirali na tuđu imovinu a to u ovom slučaju zbog kojih su se i hrvatske ceste zadužile na imovinu županijske uprave županijske uprave za ceste. Dakle s jedne strane govorimo o tome kako nema dovoljno sredstava za održavanje, kvalitetno održavanje državnih cesta. U isto vrijeme Vlada daje suglasnost Državnim cestama da se zaduže i to ne u malom iznosu od 400 milijuna kuna prema prema koja će transferirat županijskoj upravi za ceste a koje će projekte razviti, razvijati, realizirati na županijskim cestama. Ja moram vidjeti da tu neku posebnu logiku ne vidim. A da ne govorim da ni logiku nisam vidio ni u ključu raspodjele tih sredstava koje su državne ceste nakon što su temeljem suglasnosti Vlade za zaduživanje rasporedile županijskim upravama za ceste. I još nešto što želim istaknuti, to je činjenica da 1.srpnja Hrvatska ulazi u EU i da će režim prijelaza preko granice na jugu Hrvatske itekako dodatno otežati život stanovnicima Dubrovačko-neretvanske županije. Vi ste i sami gospodine ministre sudjelovali u nekoliko sastanaka i rasprava oko načina oko tog prometnog povezivanja do izgradnje Pelješkog mosta pa onda na tom tragu mislim da je bilo dobro da su Hrvatske ceste kad su se već zadužile prošle godine za 400 milijuna kuna omogućile da se dijelom iz tih sredstava uredi Pelješka cesta. Naime nakon 1.srpnja s obzirom na novi režim prolaska kroz Neum veliki dio prometa bit će usmjeren preko Pelješca pa bi bilo dobro da Pelješka cesta, državna cesta koja je u iznimno lošem stanju da se do 1.srpnja da se je rekonstruirala da je na njoj napravljen beterment da je jednostavno može zadovoljiti promet koji će se tamo obavljati. Usput budi rečeno ja ne znam a pokušavam i tu informaciju dobiti s obzirom na taj povećani obujam prometa koji će odvijati preko Pelješca a onda jasno i samim time preko trajektne veze Trpanj-Ploče interesira me na koji način će se, kojim brodovima će se i kojim trajektima omogućiti taj prijevoz. Naime Naime nakon 1.srpnja prolaz živim životinjama a to su i kućni ljubimci bit će preusmjeren na trajektnu vezu Trpanj-Ploče, da ne govorim da će ta činjenica izazvati velike neprilike obiteljima koji budu u tom pravcu putovali sa malom djecom za koje ne postoje putne isprave pa će onda biti primorani i oni također se preusmjeriti na trajektnu liniju Trpanj-Ploče a to će dodatno snažno povećati obujam prometa preko Pelješke ceste. I još kratko, time ću završiti, što se tiče izgradnje Pelješkog mosta meni je drago da je predsjednik Hrvatske Vlade rekao da je ovih dana postao i on zagovornik izgradnje Pelješkog mosta ali je pri tome i dalje ostavio dvojbu oko njegove izgradnje. Naime, on će još biti izgleda veći pobornik ako nam sredstva za njegovu izgradnju osigura EU. Pelješki most predstavlja dio prometnog suvereniteta RH. po meni a vjerujem i po svakom građaninu RH suverenitet se ne može mjeriti novcem, ne možemo svoj stav o tome da li ćemo dovršiti dovršiti prometni suverenitet RH povezivati sa činjenicom hoće li nam jedna institucija pa bila ona i EU komisija ili izdašni europski fondovi pomoći nama da uspostavimo sami vlastiti prometni suverenitet. Ako nam je Pelješki most nužan onda nam je on nužan neovisno o tome jeli nam novce za njega daje EU komisija ili ne daje. Prema tome, ja vas molim gospodine ministre da tu činjenicu da je sada i predsjednik Vlade suglasan sa izgradnjom mosta da je kako sam kaže postao njegov pobornik da onda i poduzme radnje kako bi se taj most nastavio graditi neovisno o tome hoćemo li sredstva dobiti iz europskog proračuna. jer ako sredstva dobijemo vi to jako dobro znate postoje još niz prometnica po Pelješcu pa i jedan manji most s kojim se iz Pelješca vraćamo na državnu cestu D8 koja ima prema Dubrovniku koja će tražiti dodatna sredstva. Prema tome ako sredstva od EU komisije i dođu za projekt Pelješkog mosta pri čemu ja taj projekt podrazumijevam i pristupne ceste i ceste preko Pelješca i povratak na državnu cestu D8 na magistralu jadransku onda ćemo ta sredstva koja dobijemo od EU komisije tu uložiti. ako smo suglasni i ako postoji konsenzus i meni je drago da je to predsjednik Vlade rekao, ako postoji konsenzus da je potrebna izgradnja Pelješkog mosta onda nemojmo njegovu izgradnju i početak njegove izgradnje prolongirati i dovoditi ga u vezu sa eventualnim sredstvima koja bi nam dala EU komisija jer ponavljam suverenitet a Pelješki most jest izraz prometnog suvereniteta RH on se ne može mjeriti novcem ne možemo konačnu odluku o njegovoj izgradnji vezivati uz to hoće li netko ocijeniti da li nama nešto treba ili ne treba ako smo mi u Hrvatskoj konsensualno utvrdili da nam to doista treba. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa i vama. I imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Stjepana Milinkovića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Bačić drago mi je da ste i vi primijetili da vam nije jasna logika ove raspodjele koje su u nadležnosti ministra. Nije ni nama jasno naravno u Koprivničko-križevačkoj županiji i mi ne bismo željeli da se ponovno dogodi protekla godina gdje smo prošli gotovo najlošije. Držim da treba jasno naglasiti te kriterije, postaviti kriterije, standarde održavanja i da uistinu naši građani svi adekvatno tome imaju sigurnost u prometovanju i da se može jednostavno i ravnomjeran razvoj Hrvatske, a naravno jednakost svih građana. Hvala lijepa. Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Slažem se kolega MIlinkoviću s vama, apsolutno se slažem. No ja sam rekao da sam ja u svojoj raspravi išao korak dalje, ne samo da nisu bili jasni kriteriji po kojima je određen iznos sredstava transferiran pojedinoj županijskoj upravi, a drugoj nije, nego kada ja govorim o zaduživanju Hrvatskih cesta. da bi sredstva transferirala Županijskim upravama za ceste po samo njima znanom kriteriju bez jasnih postavljenih kriterija onda mi je takva odluka još manje jasna. Ne razumijem, što je to vodilo Hrvatske ceste u vremenima kada nemaju sredstava za održavanje svojih vlastitih prometnica, svoje vlastite imovine što ih je to vodilo da se dodatno zadužuju kako bi bez kriterija sredstva prosljeđivali Županijskim upravama za ceste. Neki govore da je to trebalo Hrvatskim cestama kako bi realizirali neke male projekte koji bi onda svečano u vrijeme kampanje za lokalne izbore otvarali na način da bi onda tamo gdje im to odgovara više, više bi i ulagali a tamo bi onda više i otvarali sukladno njihovim potrebama u samoj realizaciji kampanje. Hvala lijepa. U ime predlagateljice Vlade RH poštovani ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. **Hajdaš Hvala lijepo. Rasprava je bila vrlo živahna, dakle naravno da su lokalni izbori, a ja ću se zapravo samo skoncentrirati na ovaj dio koji se tiče Zakona o cestama, a to je mislim da je gospodin iz laburista koji je postavio konkretno pitanje koje se tiče ja mislim koncesija koje se ovdje definiraju i zapravo razlike između naknade kroz infrastrukturnu pristojbu i mogućnosti utjecanja na koncesijske ugovore. Da, u pravu ste, vrlo postoji uzak da tako kažemo kažemo uska platforma da zapravo možemo utjecati na koncesionare jer su ugovori koji su potpisan o koncesijama govorimo o Bina-Istra i autocesti Zagreb-Macelj, dakle njih nemamo baš nekog alata da utječemo na definiranje cijene cestarine. Dakle jedino ono što moramo voditi tu razliku to je da i oni moraju detaljno izračunati koliko je ta infrastrukturna pristojba. Znači točno da je definiraju koja se sastoji od troškova izgradnje, koja se sastoji od troškova održavanja, to idu naravno i troškovi naplate gdje postoje i uz nekakva amortizacijski vijek samog objekta. Što se tiče nastavka izgradnje autoceste nazovimo to Istarskog ipsilona, mi pregovaramo sa koncesionarom jer sukladno sadašnjem koncesijskom ugovoru obveza RH je cca 200 milijuna kuna godišnje do konca 2027.ili 28., dakle bilo kakva investicija i bilo kakva fizibilnost ili bankabilnost samog projekta kroz kreditore ovisi vjerojatno o produžetku koncesije gdje dobro važemo. Znači na jedan način bi htjeli smanjiti taj koncesijski feed koji Vlada RH tj. Ministarstvo pomorstva sada plaća. S druge strane dovršiti do tunela do tunela mislim da je 45 ili 50km autocestu, a pošto kažem projekt nije fizibilan definitivno čak ni … kontribuciju tek vjerojatno u nekoj drugoj ili trećoj fazi dolazila bi u obzir izgradnja i druge cijevi tunela. Ono što se tiče kriterija što ste isto dobro primijetili da kriteriji stvarno u ministarstvu su vrlo paušalne i ne postoje, dakle to ne smatram svojom odgovornošću. Ali dakle inicijativa dakle koja je prije nekih mjesec dana, reći ću inicijativa pokrenuta je to da Hrvatske ceste nabave jednu vrlo normalnu stvar koja se zove brojač prometa. Dakle, glavni kriterij u budućnosti će biti prosječni godišnji dnevni promet. Time će se i lokalnim političarima i svim drugima zapravo onemogućiti u budućnosti da donose političke odluke. Političke odluke imate u Hrvatskoj puno. Hoćemo gladiti ovaj tunel, hoćemo graditi onaj, gdje nije bilo zapravo reći ću ekonomske računice, dakle nije postojalo ništa što se zove PGDP što je zapravo dobro. Na to nas prisiljava Europska unija. Dakle nećemo moći krenuti u neku izgradnju i očekivati zapravo sufinanciranje 20, 30, 40, 50% ako neće biti izrađena cost benefit analiza. Pa će se onda planirati, dakle ako je na određenoj cesti ne znam PGDP prosječni godišnji dnevni promet 4 tisuće to će biti normalna, obična cesta. Ako će on rasti na 8 biti će brza cesta, ako će doći do 14, 15 postat će autocesta. Dakle, važno je utvrditi kriterije. Jedan nama od ovih kriterija zapravo u principu su brojači prometa, time ćemo si olakšati posao. Naravno da mislim, ja to ne želim, uopće donositi nekakvu odluku i kriterije bez nekih stručnih ću reći podloga što je vrlo racionalno i logično. A sve da tako kažemo kriterije, podjele sredstava, pa i ovih 400 milijuna kuna i ovo što je, nije diskreciono pravo, dakle postoje kriteriji, dakle postoje kriteriji koje predlažu Hrvatske ceste. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Imamo prijavljene replike pa idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Gospodine ministre vi ste rekli, naravno da su lokalni izbori. Nakon toga ste rekli da kriteriji ne postoje ali da ne smatrate da je to vaša odgovornost. Da li to stvarno znači da je ovo prošlogodišnja raspodjela bila uoči lokalnih izbora jer kada se iščitava i gleda to bi tako moglo biti. Biti će zanimljivo pratiti gdje će se otvarati koji cestovni objekti sada pred ove lokalne izbore u ovih narednih mjesec dana. nekog drugog ipsilona ili nekog drugog ipsilona, neke druge ceste. Pa i to mi nije jasno. Mi kada hoćemo govorimo o isplativosti a kada hoćemo onda govorimo, onda prešutimo isplativost. Pa ja postavljam pitanje, ako je već pitanje isplativosti, koja je onda logika, meni nije jasno, nelogično mi je, molim vas pojasnite mi, rečeno je da će se, da nije isplativo graditi autocestu jer će se ona plaćati i nama paše koji tamo živimo da se ne plaća. Pa je onda rečeno nakon toga ali će se graditi brza cesta koja će se financirati iz državnog proračuna i nju nećemo plaćati. Nama koji tamo živimo ovo odgovara. Ali mi je nelogično, naime, ne radi se ovdje o isplativostima, kada bi mi išli raditi isplativosti svih cesta u Hrvatskoj koji je toliko napravljeno u zadnjih 20 godina onda bi vrlo rijetko našli neku isplativu cestu. Ali se radi o životu ljudi, radi se o otvaranju prostora, radi se otvaranju otvaranju mogućnosti razvoja pojedinog kraja. Tu je ta isplativost. Nije samo isplativost u tome koliko auta po toj cesti ide nego da li se neki kraj, da li mu se pružaju prilike i šanse da se razvije ili ga se tjera da ostane nerazvijen. Hvala lijepa odgovor na repliku ministar poštovani Siniša Hajdaš Dončić. Možete ovdje replicirati. Vidite zbog takvog pristupa, vjerojatno je HCR-ov zajam od 37 milijardi kuna trenutno zaduženost, da graditi ćemo, ne kažem ja da ne treba graditi, ne kažem ja da ne postoje kriteriji, dakle kriteriji postoje i svaka podjela, nazovimo to podjela je bazirana na nekim kriterijima. Ja kažem da ti kriteriji nisu dobri bili i nisu bili dostatni. A sa druge strane ja ne kažem da ne treba graditi ali pitanje je obujam gradnje, pitanje racionalnost toj izgradnji. Naravno da Koprivničko-križevačka županija treba cestu, razlika je u cijeni gradnje brze ceste, razlika je u cijeni gradnje autoceste 20 do 30% plus održavanje. Dakle, imamo prosječni godišnji dnevni promet, imamo koliko je manje od 4 tisuće, šta ćemo autocestu graditi. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana skoro da nismo dobro čuli da ste rekli da doista pri podjeli ovih sredstava za županijske uprave za ceste u ministarstvu nije bilo nikakvih kriterija ili su bili paušalni ali da vi kao ministar se ne smatrate za to odgovornim. A što mislite tko bi trebao biti odgovoran zato što je vaše ministarstvo, vašom odlukom podijelilo 400 milijuna kuna bez kriterija kako vi kažete ili paušalnim kriterijima. Premda su kriteriji bili itekako utvrđeni postojećim člankom 92. postojećeg Zakona o cestama, oni su razrađeni od veličine, veličine županijskih i lokalnih cesta, ujednačavanje redovitog i izvanrednog održavanja, stupnja izgrađenosti, stanja kolnika itd., ali ga se očito nitko nije pridržavao. A da ga se nije pridržavao to se vidi evo iz ove famozne tablice gdje je zadarska županija dobila za interventna sredstva nula kuna. Nula. Dakle, otkada, mislim da od 2005. čini mi se da imamo podatke nikada nikojoj županiji nije bilo određeno nula kuna. Za razliku od toga Primorsko-goranska je recimo dobila 2 milijuna i 300 kuna interventnih sredstava, pa evo Krapinsko-zagorska 800, ne znam, Međimurska 3 milijuna itd., ali Zadarska nula. Naravno da je to tome tako jer kao što ste sami rekli niti ste imali kriterij, odnosno bolje rečeno imali ste ih u zakonu ali se prigodom donošenja svoje odluke niste njih pridržavali već ste se

Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Pa evo, biti ću vrlo kratak, dakle samo miješate pojmove, jedno j,e dakle redi se o investicijskom ciklusu Hrvatskih cesta koje nemaju veze sa ovim kriterijima, dakle to je pod broj jedan i koje su kriterije raspodjele donijele Hrvatske ceste. Dakle ja kažem da kriteriji postoje za sve a da oni nisu savršeni. Dakle to je nasljedstvo. Ne tražimo …, to je nasljedstvo. Ali nemojte samo miješati dakle 400 milijuna kuna iz … ciklusa koji su Hrvatske ceste podijelile, kriterijima Hrvatskih cesta. I nešto što je zakonska obveza koja se poštuje, koja nije savršena, to govorim o malom iznosu. Ovo je bilo investicijsko ulaganje 400 milijuna kuna, što su dva različita pojma. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. I treća replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi ministre, rekli ste u jednom trenutku vjerojatno, da ne bi bilo nejasnoća ja želim malo polemizirat s vama, da neće biti više toliko političkih odluka već će se donositi ekonomske odluke. Međutim, da se 3.siječanjska Vlada koja je bila Vlada Ivice Račana vodila samo tim kriterijem tada sasvim sigurno ne bi bilo autoceste od Zagreba do Splita, a ona je nužna. Ne bi bilo ni mnogih drugih autocesta da smo se samo tim kriterijem vodili. Po tom kriteriju samo ekonomske isplativosti teško da bi se mogla Republika Hrvatska razvijati. U konačnosti sve se svodi na novac i na neku ekonomsku isplativost. Nekim naizgled političkim odlukama stvaramo uvjete za ekonomski razvitak, stvaramo zapravo uvjete za dostojanstven život, a građani bi trebali biti, to ćete vi sigurno priznati, najvažniji državi jer država postoji radi građana. Pelješki most isto tako je pitanje ne samo ekonomske isplativosti nego prije svega političkog suvereniteta i pitanje dostojanstva tih ljudi koji žive na jugu Hrvatske.

ajmo sad dat primjere … Pelješkog mosta. Znate da smo ugovorili sa konzultantima Europske komisije izradu prometne strategije, povezivanja hrvatskog tj. EU juga, znači koji analiziraju nekoliko rješenja, povezivanja hrvatskog juga tj. europskog juga. Dakle naravno da jedan od parametara će biti PGDP, ali kroz cost benefit analizu oni će bit različito ponderirani. Dakle tu su još parametri i ekonomski i demografski i sociološki, dakle oni se da tako kažemo stave u jedan black box koje onda to malo pretrese i zapravo onda da najbolje rješenje. Ali kažem, jedan od najvažnijih kriterija mora bit stvarno PGDP u ponderima, u različitim ponderima, uvažavajući sve ostale kriterije. Hvala. Hvala i vama ministre. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi, čak i replike i odgovore na replike. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za to. Hvala